redu Konačni prijedlog zakona o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru. Bio je hitni postupak, P.Z. br. 406. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.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 Miljenko** Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Evo par riječi vezano za ovaj Prijedlog zakona o smanjenju mirovina određenim prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na temelju važećeg zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru uređeno su pitanje što se tiče povoljnijih uvjeta za ostvarenje i određivanje mirovine saborskih zastupnika. Ali ne samo saborskih zastupnika. Tu se također ubrajaju i bivši članovi Vlada Republike Hrvatske, bivši suci Ustavnog suda Republike Hrvatske, te glavni državni revizor. S obzirom da su te mirovine ostvarene prema posebnim uvjetima koji je različit od onog koji predviđa Zakon o mirovinskom osiguranju, te se određuje da zastupničke plaće koje kod podnošenja zahtjeva da se određuje mirovina u visini 55% uz one dodatke koji su zakonom određenim kao pravo ne više od 85% od zadnje plaće primjene u Hrvatskom saboru. Ovog trenutka prema statistici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u lipnju 2009. godine takvih korisnika je bilo upravo 479 gdje je prosječna mirovina iznosila 10453 kune i 15 lipa. S obzirom na te činjenice i polazeći od osnove da u prvoj polovici 2009. godine da upravo prihodovna strana u državnom proračunu je znatno manja od predviđene i potrebni za uobičajeno financiranje svih njezinih obaveza upravo je potrebno da u cilju gospodarske i fiskalne prilagodbe na novonastale okolnosti da poduzme sve određene mjere štednje. Kao jednu od takvih mjera upravo pred vama je i ovaj zakon gdje se predlaže da se smanje mirovine za 10% i to počev od kolovoza 2009. godine pa nadalje. Znači od 1.8. pa nadalje da se smanje mirovine za 10% prema onim ostvarenjima koje imaju ovi korisnici koji sam rekao. Njih je ukupno 479.

Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Klub HNS-a će dakako podržati ovaj prijedlog zakona, jer u vrijeme krize teret ne smijemo jasno prenositi na sve građane jednakomjerno. Na socijalno osjetljive skupine moramo nastojati maksimalno poštedjeti, no moramo biti korektni i reći što se u biti postiže ovim izmjenama zakona. Kolegice i kolege, građanima moramo poručiti da ova izmjena zakona ima svoju moralnu dimenziju i iz stog razloga mi cijenimo da se ovako krene. Međutim, uštedit ćemo do kraja godine oko 3 milijuna kuna, a 3 milijuna kuna u odnosu na proračunski deficit koji nosi 11 milijardi kuna je jedna četiri tisućinka. jedna četiri tisućinka. Još 4000 ovakvih zahvata moramo napraviti da bi samo zakrpali proračunski deficit. To je značajno reći. Prema tome, još nas puno posla čeka da to realiziramo, moramo pažljivo odmjeriti ono što nam je činiti da bi uistinu kao što smo sad čuli mjerama štednje postigli ono što želimo. Evo dakle još jednom klub HNS-a će podržati ove izmjene, ali znamo da je to samo kap u moru u odnosu na ono što moramo još odraditi. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani predsjedniče, državni tajnici, kolege zastupnici. Pa jučer smo raspravljali u stvari cijeli dan i ja vjerujem da smo se s jednim složili svi, da recesijski plimni val koji je pogodio Hrvatsku za posljedicu ima smanjenje planiranih prihoda u državni proračun, a posljedično tome je smanjenje i proračunskog deficita. Da bi se bitnije utjecalo na proračunski deficit Vlada Republike Hrvatske krenula je mjerama štednje. Iako se i do sada provodila štednja i to selektivna uz punu socijalnu osjetljivost, jer Vlada Republike Hrvatske do sada nije intervenirala niti u jedan propis kojim su uređena socijalna prava čija je razina u posljednjih šest godina znatno povećana. Možemo mi iz ovih ili onih razloga diskutirati ovako ili onako, ali to su činjenice. To je statistika koju na žalost ne može nitko obrisati gumicom. Isto tako i sva prava zaposlenih koja su uređena kolektivnim ugovorom. Posebno tu mislim na službenike i namještenike poštivana su. Znači, nisu smanjivana. Takva razina socijalnih prava normalno da ima i svoju cijenu i ona u stvari je do sada i koštala. No, očito da je ta cijena u ovoj situaciji prevelika u vremenu kada su se recesijske negativnosti prelile i na Hrvatsku. Vlada Republike Hrvatske je sa mjerama štednje počela prvo od onih kategorija čija su prava privilegirana prema Zakonu o pravima, dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru. Znači, krenulo se prvo od sebe. osim zastupnika u ovom Hrvatskom saboru, ovaj zakon odnosi se na širi krug korisnika mirovina, a to su i bivši članovi Vlade Republike Hrvatske, bivši suci Ustavnog suda Republike Hrvatske i glavni državni revizor po prestanku dužnosti. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje takvih korisnika u lipnju 2009. godine bilo je 479 sa prosječnom mjesečnom mirovinom od 10 453,15 kuna, što znači da će se za 479 korisnika smanjiti mirovina za 10%, što je u nekom mjesečnom prosjeku oko 1 045,31 kuna po korisniku ili na razini mjeseca je to nekih 500 703 kune, što znači na razini cijele godine 6 milijuna i 441 kuna koje će uštedjeti državni proračun. Slažem se, sigurno da sa štednjama i sa rezanjem pojedinih privilegiranih prava treba ići i dalje i mislim da to nije upitno i to nitko nije ovdje nikad osporio, a niti bio protiv toga. Mirovina ovih korisnika po Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru biti će manja već u kolovozu, znači kada će se isplata vršiti za srpanj ove godine. Ovom mjerom Vlada će postići određenu uštedu sredstava državnog proračuna bez obzira koliko ona bila, posebno onih sredstava koja su namijenjena za financiranje mirovina ostvarenih na povoljniji način i Vlada je prihvatila sugestiju socijalnih partnera, posebno tu mislim na sindikate o smanjenju mirovina državnim dužnosnicima, tj. da se sa uštedom prvo počne od sebe. Ova mjera Vlade je na tragu veće socijalne pravednosti u kojoj oni koji imaju više moraju i više uložiti u sanaciju krize i proračunskog deficita. I zbog toga će klub Hrvatske demokratske zajednice ovaj predloženi zakon podržati i predložiti i predlažemo normalno Hrvatskom saboru da ga kao takvoga usvoji. Hvala lijepo.

Nakon sinoćnje rasprave o rebalansu proračuna nazvala me je jedna gospođa i pitala da li otprilike ja znam i Vlada Republike Hrvatske staro pravilo da se novac štedi onda kada ga ima jako puno? A kada novaca nema, da nemate što štedjeti i zato pametni ljudi štede kad imaju, a kad nemaju troše ono što su uštedjeli. Ni u onom proračunu, rebalansu jučer, ni ovim zakonima koji su do sad došli nije bilo poštivano to pravilo. Kažu da su nove ideje često kćerke prošlosti, majke budućnosti, ali zarobljenice vremena. 2005. nije bilo ekonomske ni gospodarske krize, ni recesije, ni u Hrvatskoj, ni u Americi kada sam prvi put otvorio temu ovih mirovina. Ne zbog obijesti i zezanja, nego upravo zbog toga što sam smatrao da sustav i način koji je postavljen '95. godine, dakle 1995. godine, a bez međuvremenih korekcija prije ili kasnije izroditi će se u nakaradnu situaciju. To se desilo. I sada Vlada pod izgovorom štednje nudi 2 prijedloga zakona. Sada razmatramo ovaj koji bi smanjivao mirovine onima koji su već u mirovini. Efekt te uštede na nivou nekih 6 milijuna kuna je značajan, za nekoga i nije, za mene je, ali se veli da se time šalje poruka, da Vlada šalje poruku da će najprije rezat sebi, smanjivat sebi da bi imala pravo i drugima. Da li je to istina? Da li je to baš tako? Naime, prvo postavljam pitanje jeste li sigurni, predstavnici Vlade, da će ovaj zakon izdržati test ocjene ustavnosti? Predlažete novi zakon kojim se određena prava iz drugog zakona smanjuju, a istovremeno, samo točka iza dnevnog reda je izmjena i dopuna Zakona na koji se ovaj odnosi. Pa vas želim podsjetiti da 2002. godine je također bilo intervencije u već stečena prava, mirovinska prava državnih dužnosnika koja su se smanjivala, ali izmjenama i dopunama tog zakona koji je ta prava uveo, ne posebnim zakonom, nego izmjenama i dopunama. Dakle, zašto u izmjene i dopune zakona kojega ste pripremili i koji je druga točka dnevnog reda danas niste ugradili ove odredbe? To je prvo pitanje. Drugo, zašto linearnih 10%? Znači li da svi koji su u mirovini imaju isti iznos mirovine? Ne. 2002. je bio ponuđen model koji je za mene i po onoj računici tada donio veću uštedu i bio pravedniji pa su tada mirovine do 3 000 kuna smanjivane 8%, one od 3 - 4 12%, od 4 - 5 16%, a mirovine iznad 5 000 smanjivane su 20%. Dakle, metodologija izračuna postoji, samo ste te postotke morali primijeniti na nove iznose, raspone jer do sad iznos najveće mirovine prešao je već 11 000 kuna, dužnosničke pa bi vjerojatno tad i bilo i većih efekata u uštedi, ali i pravedniji pristup. Zašto opet u tvrdnji da se kreće od sebe i od privilegiranih ima svetih krava? za ožujak ove godine u 13 kategorija mirovina koje oni nazivaju stečene pod povoljnijim uvjetima ima još nekih korisnika mirovine čiji prosjeci su približni ovim ili po meni 3 puta veći, 4,5 puta veći od prosječne mirovine radnika i službenika. Pa pitam da li ćete do kraja ovog mjeseca predložiti i smanjenje mirovina članovima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti čija je prosječna mirovina 8 tisuća koji su te mirovine također stekli pod određenim povoljnijim uvjetima, gdje se nije poštivalo načelo mirovinskog osiguranja, staž osiguranja i plaćeni doprinosi, što uvijek branite kad su u pitanju prava onih koji nisu privilegirani posebnim zakonima. Da li ste analizirali i razmišljali da i kategorija hrvatskih branitelja, gdje je prosječna mirovina 5 također bude dirana, 5 tisuća 896 kuna. Savezni kadar, iz članka 38. zakona prosječna mirovina 3 tisuće 780, bivši politički zatvorenici 3 Dakle ima tu još kategorija za koje smatram da su trebali biti predmet posebnih intervencija u …/Govornik se ne razumije./… i zato bih vas molio da velite ili se razmišlja i u te intervencije ili smatrate da ovim pristupom zadovoljavate potrebe obrazlaganja, kresanja, smanjenja nekih drugih socijalnih prava. Za ovu namjenu mirovina državnih dužnosnika, saborskih zastupnika, bivših članova Vlade i sudaca Ustavnog suda u proračunu prije rebalansa bilo je planirano 63 milijuna kuna. Od ukupnog rashoda od 34 milijarde mirovinskih sredstava u ovoj godini milijardu 240 je isplata mirovina u inozemstvu, dakle osiguranika hrvatskog zavoda koji danas žive u inozemstvu. Za mirovine Hrvatske vojske 450 milijuna, bivši članovi Vlade i saborski zastupnici 63 milijuna, pripadnici bivše JNA 400 milijuna, administrativni aparat iz bivše SFRJ 20 milijuna, bivši politički zatvorenici 132 milijuna, članovi Akademije znanosti i umjetnosti 15 i pol, borci narodnooslobodilačkog rata 600 milijuna, MUP 410 i Hrvatska domovinska vojska 41., 45. 155 milijuna. To su tzv. statusne mirovine. A da bi istovremeno za starosne mirovine išlo svega 15 milijardi i 100. Dakle, čak manje od polovice ukupnih mirovinskih rashoda u mirovinskom zavodu su starosne mirovine. Invalidske mirovine 5 milijardi i 100, obiteljske 3 milijarde 900, dodatak na mirovnu to je onih 6% i 100 kuna milijardu 510. Kad i ovo pribrojimo tome, negdje oko 40% mirovinskih rashoda su statusne mirovine. Ja vas uvjeravam da nikakva mirovinska reforma nikad neće dati rezultata dok statusne mirovine ne izuzmete iz mirovinskog osiguranja i dok ono ne bude direktna davanja iz državnog proračuna. Ne može država zakonom uvoditi određene privilegije, dijelu građana ili stanovnika i to stavljati u mirovinsko osiguranje. U mirovinskom osiguranju mogu biti samo mirovine stečene po općim mirovinskim propisima. Sve ostalo statusno i bonificirano predmet je državnog proračuna, jer je država tkao odlučila. Očekujemo od vas da osim ovakvih parcijalnih poteza takav pristup zauzmete i očistite mirovinski zavod od svega što nije stečeno na na osnovu općih mirovinskih propisa po načelu staž, osiguranja i plaćeni doprinosi. Ja ću podržati i glasat ću za ovaj prijedlog zakona, ali od vas doista očekujem odgovor da li je ovo jedina intervencija ili ćete imati hrabrosti predložiti i ostale intervencije u onaj korpus 13 privilegiranih grupacija sa negdje oko 180 tisuća korisnika takvih mirovina.

Tragom ovoga što je izrečeno u Hrvatskom saboru, volio bih napomenuti i na temelju one rasprave koju ste jučer čuli ovdje u Saboru vezano opće za proračun. Točno je da ovo je prvi korak u rješavanju pitanja svih mirovina koji su stečeni pod posebnim uvjetima. Ovaj zakon koji je ovdje pred vama i jasno regulira samo pitanje dužnosničkih mirovina. U narednom periodu, odnosno sa idućim rebalansom također se izanalizirati sve mirovine koje su stečene pod povoljnijim uvjetima i također će se doći u pitanje i njihov status i njihova visina i način stjecanja. Volio bih napomenuti ovdje da upravo sada prema usklađenjima koja su se izvršila jasno da prosječna mirovina iznosi 10 tisuća 453 kune i 15 lipa, ali usudio bih se reći da pa ni jedan od tih 479 korisnika nema mirovinu ispod 8 tisuća kuna. S obzirom na te činjenice nema više mirovina u ovim povlaštenim uvjetima od ovdje što je rečeno 2, 3 ili 4 tisuće kuna. Najniža ta mirovina iznosi cirka 8 tisuća kuna. Zašto se ide sa ovim zakonom? Upravo idemo sa ovim zakonom da bi ubrzali taj postupak kako bi već on mogao doći u primjenu sa kolovozom, odnosno sa isplatama za srpanj u kolovozu, a zakonom o izmjenama i dopunama koji slijedi na današnjoj sjednici govori o budućnosti, o budućnosti statusa saborskih zastupnika i hrvatskih dužnosnika. Ovim zakonom mi reguliramo sadašnje stanje, odnosno ono stanje ranije i trenutnu situaciju, pa ja vas molim još jednom da prihvatite ovaj zakon sa 10% smanjenje mirovina svim dužnosnicima Republike Hrvatske. Hvala vam lijepo.